Колеги, тъй като имам забележка от колегите на Председателския съвет,

моля Ви за тишина! Проект за програма на Народното събрание за 8 –10 юли 2020 г.: „1. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител – Комисията по вероизповеданията и правата на човека, 3 юли 2020 г. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. Вносител – Министерският съвет, 12 юни 2020 г. Приет на първо гласуване на 19 юни 2020 г. 2020 г. 3. Законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз. Вносител – Министерският съвет, 12 юни 2020 г. 4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София. Вносител – Министерският съвет, 19 юни 2020 г. 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, Република Гърция. Вносител – Министерският съвет, 19 юни 2020 г.

2020 г. 7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. Вносители – Димитър Лазаров и група народни представители, 1 юли 2020 г. – точка втора за четвъртък, 9 юли 2020 г.

2020 г. 9. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика,

16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Вносител е Министерският съвет, 23 юни 2020 г. –

председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по енергетика – точка първа за петък, 10 юли 2020 г. 12. Парламентарен контрол.“ Моля, гласувайте така представения дневен ред.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. Вносители – Димитър Лазаров и група народни представители. Водеща е Комисията по контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните до Закона за електронните съобщения. Разпределен е на Комисията по отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вносители – Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите, Комисията за борбата с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносители – Александър Ненков и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. ¬– „Анализ на пазара на пощенските услуги“. Вносител е Комисията за регулиране на съобщенията. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. Вносител е Комисията за регулиране на съобщенията. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Отчет за осъществяване на процеса на приватизацията и следприватизационен контрол. Вносител е Надзорният съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносител е Красимир Богданов. Разпределен е на Комисията по правни въпроси като водеща и Комисията по земеделието и храните. Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публично оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по здравеопазване. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазване. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежищата и бежанците. Вносител е Министерският съвет. Предстои разпределение. Съобщения: На 3 юли 2020 г. с вх. № 002-00-15 в Народното събрание е постъпил Отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2019 г. за сведение. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. финансовото управление и контрол в публичния сектор е постъпил Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2019 г. С писмо на председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за стопанската конюнктура през юни 2020 г., индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността през май 2020 г., ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 6 юли 2020 г. Материалите са на разположение

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям Ви: „ДОКЛАД относно Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание На проведеното на 2 юли 2020 г. редовно заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека се обсъдиха Процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93

Народното събрание избира заместник-омбудсман по предложение на омбудсмана. В съответствие с чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изборът се извършва след проведена публична процедура. Процедурата се провежда въз основа на приети от Народното събрание процедурни правила, изготвени от компетентната за всеки избор постоянна комисия, съгласно чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. I. Предлагане на кандидат за заместник-омбудсман и представяне на документите му 1. Предложението за кандидат за заместник-омбудсман се прави от омбудсмана на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана. Предложението се внася в писмена форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя на Народното събрание. 2. В предложението се съдържат мотиви, с които се аргументират високите морални качества на кандидата и опитът в сферата на правата на човека. Към предложението се прилагат: а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението; б) подробна автобиография; в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование; декларация по образец – приложение № 2 към решението, че кандидатът отговаря на условията за избор на народен представител по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в сферата на правата на човека; е) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към

решението. 3. Обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за омбудсмана се установяват служебно от администрацията на Народното събрание. Публично оповестяване на документите 1. Предложението заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложението и документите се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни. 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата могат да представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. 3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по вероизповеданията и правата на човека въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. 4. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 5. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, пл. Княз Александър I, № 1 – Комисия по вероизповеданията и правата на човека, или по електронен път на имейла на Комисията. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 1. Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите

2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Изслушване на кандидата за заместник-омбудсман 1. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по вероизповеданията и правата на човека проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Кандидатът се представя от омбудсмана в изложение до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата. 4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като заместник-омбудсман в изложение до 7 минути. 5. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя в резюме постъпилите становища и въпроси по раздел II, т. 2 и 3 – до 2 минути всяко. Народните представители поставят своите въпроси към кандидата – до 2 минути на народен представител. 7. Отговор на кандидата на поставените въпроси по т. 5 и 6 – в изложение до 5 минути. 8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 9. Комисията по вероизповеданията и правата на човека изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидата за заместник-омбудсман и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на кандидата за заместник-омбудсман. V. Избор на заместник-омбудсман от Народното събрание 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложеният кандидат. 2. Народното събрание изслушва внесения доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека в резюме. 3. Кандидатът за заместник-омбудсман се представя от омбудсмана – до 5 минути. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. 6. Кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 7. Ако кандидатът за заместник-омбудсман не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 1. След приключване на процедурата по избор по реда на раздел V, избраният заместник-омбудсман подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 14 от Закона за омбудсмана по образец, съгласно приложение № 4 към решението. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 заместник-омбудсманът подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Ще подложа на гласуване Проекта на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. Моля, режим на гласуване

Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание за Ана Петрова – директор на дирекция „Растителна защита и контрол на пресните плодове и зеленчуци“ в Българската агенция по безопасност на храните, Любина Донкова – началник-отдел „Контрол на продукти за растителна защита и торове“ в дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“, и доктор Димитър Димитров – държавен експерт в дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието, храните и горите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Белова. Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.

„5. мерките по прилагане на Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013,

2. Създават се т. 11 и 12: „11. специалните правила за официалния контрол върху растения, растителни продукти и други обекти и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка със здравето на растенията, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита,

за отмяна на регламенти № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви

наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/625“; 12. специалните правила за официалния контрол и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка с продуктите за растителна защита, съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 2017/625.”

В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. 3 думата „вредители“ се заменя с „и регулирани некарантинни вредители, съгласно Регламент (EС)

коформуланти, съгласно Регламент (ЕС) 2017/625“. 2. Създава се ал. 4: „(4) Българската агенция по безопасност на храните е компетентен орган по смисъла на чл. 4 във връзка с чл. 1,

1 – 8 се осъществяват по реда на Регламент (EС) 2017/625, Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“

лицата, вписани в официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (EС) 2016/2031; 12. лицата, на които се издава временно разрешение за въвеждане, движение, притежаване и размножаване на карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор и селекция, съгласно чл. 8, параграф 1, чл. 39 и параграф 1 от Регламент (EС) 2016/2031.”; в) създава се т. 16: „16. търгуваните на територията на Република България семена, третирани с продукти за растителна защита, които са разрешени в поне една държава – членка на Европейския съюз, по смисъла на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.”

В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата „осъществява“ се добавя „от официалните фитосанитарни инспектори по смисъла на чл. 3, т. 33 от Регламент (EС) 2017/625 и“;

г) в т. 4 думите „и растителни продукти“ се заменят с „растителни продукти и други обекти“; д) в т. 5 думите „контролни проби от продукти за растителна защита и работни разтвори, торове, почви, води“ се заменят с „проби от“;

3. Създава се нова ал. 3: „(3) Инспекторите по растителна защита по ал. 1: 1. извършват проверки на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати; 2. извършват проверки в обектите, в които се произвеждат, изпитват, изследват, преопаковат, съхраняват, превозват, търгуват или са налични по друг начин продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати; 3. вземат контролни проби от продукти за растителна защита и работни разтвори, торове, растения и растителни продукти за извършване на лабораторни изследвания; 4. изземват, поставят поставят под възбрана, разпореждат обезвреждане на биологични агенти, продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, антидоти, синергисти, коформуланти,

1. изискват сведения и документи, включително писмени обяснения, свързани с контролната им дейност; 2. издават разпореждания и предписания за провеждане на мерки за отстраняване на констатирани несъответствия, като определят срокове за тяхното изпълнение, в съответствие с Регламент (EС) 2016/2031 и Регламент (EС) 2017/625; 3. съставят актове за установяване на административни нарушения по този закон и/или актовете по прилагането му; му; 4. сезират съответните компетентни и контролни органи за констатирани нарушения; 5. искат съдействие от други компетентни и контролни органи.“

така: „(1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти се извършва с цел предотвратяване на навлизането, установяването и разпространението на карантинни и регулирани некарантинни вредители по растенията и растителните продукти, включително определяне и управление на фитосанитарните фитосанитарните рискове, които те пораждат.“ 2. В ал. 2 думите „наредба на министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Регламент (EС)

(4) Фитосанитарните мерки за определяне и управление на фитосанитарните рискове от вредителите, растенията, растителните продукти и другите обекти по ал. 1 се основават на принципите по Приложение II към Регламент (EС) 2016/2031, съгласно чл. 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 46, 49, 53, 54, 72, 72, 74, 75, 79 и 80 от същия регламент.“ 4. Създават се нови ал. 5 и 6: 5 и 6: „(5) При наличие на доказателства за непосредствена опасност от въвеждане или при установяване на карантинни вредители и предприемане на фитосанитарни мерки БАБХ писмено уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави членки по реда на чл. от Регламент (EС) 2016/2031. Уведомлението включва вида на вредителите и предприетите фитосанитарни мерки по реда на чл. 17 от Регламент (EС) 2016/2031. (6) Българската агенция по безопасност на храните предоставя информация на обществеността и професионалните оператори за установен вредител и предприетите мерки по реда на чл. 12 и 13 от Регламент (EС) 2016/2031.“ 5. Създава се ал. 7: „(7) При съмнение или узнаване за наличието на вредител професионалните оператори и лицата, различни от професионалните оператори, уведомяват БАБХ по реда на чл. 14 и 15

Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за редакция на § 5, който става § 6 съгласно изложения доклад. Гласували

Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Даваме ли си сметка какво се случва в държавата напоследък и с народа ни? Съществуват поне три реалности в момента. Първата е пандемията COVID-19 – болестта ту отшумява, ту се връща и наред със здравните мерки и вместо да ни е урок за спешна реформа в здравния модел, все повече се засилва усещането, че се използва за политически цели. Прави впечатление, че случаите на заразени растат право пропорционално на скандалите, генерирани от властта, а всяването на страх и затягането на мерките служи за прикриване на тези скандали и за закрепване на управлението. Втората реалност е икономическата и социална криза, която идва вследствие на пандемията COVID-19. С просто око се вижда, че идва торнадо, което засмуква и унищожава работници, фирми, инвестиции и домакинства, и Вие – овластените да управлявате, вместо да се втурнете да укрепвате общия ни дом – България, стоите, гледате и обещавате на българите: след като бурята Ви помете, ще Ви дадем кредит, за да възстановите живота си, но после някак си пропускате да напомните – този кредит ще го връщате с лихвите. Третата реалност, най-опасната не просто стоите и гледате, а участвате в разрушаването на темелите на дома ни – България. Основата е държавността. Нито една институция не работи по правила. Всички институции – ДНСК, РИОСВ, общински съвети, са се съгласили в Алепу да се строи хотел вместо подпорна стена. Седемстотин милиона липсват от хазната, защото сте заложили корупцията в Закона за хазарта, а Комисията по хазарта се управлява с SMS-и между министъра на финансите и заинтересовани бизнесмени. Други бизнесмени поемат писмено ангажименти за реклама в медии срещу подкрепа в държавни органи. Премиер заплашва разследващ журналист и евродепутат в телефонни разговори и унижава българския парламент чрез неговия председател, а докато прави всичко това, спи с пистолет до главата, обкръжен от пачки пари. Други бизнесмени разкриват как силово и арогантно им се отнемат фирмите. Това е разпад на държавността и за да не остане нищо неразрушено след Вас, атакувахте безпрецедентно и президентската институция – не просто Румен Радев, а президентската институция. Очевидно това управление си отива, но си отива с наследство – след Вас и потоп. Ще припомня нещо, казано от нас преди три години, защото се забравя, времето върви бързо, 27 септември 2017 г.: „Най-яркият пример за паралелна държава е правителството на Борисов“, цитат. И още: „Държавата е превзета от малцина, народът е поробен и държан в страх от свои. Спойката „пари и власт“ управлява и се възпроизвежда. Тя е скритата паралелна държава, но тя дърпа конците на истинската.“ Помните ли, че за тези думи тогава ни набедихте в опит за държавен преврат? Какво показа времето? Времето доказа правотата ни – време, през което по всички начини се опитахте да унищожите и опозицията – БСП

да има управляващи и инакомислещи – непослушни, смели, които не лягат в краката на властта. И сега, когато се сривате, се опитвате да ни въвлечете в задкулисието, да излъжете, че сме съучастници в разпадането на България. Направихте опити в последните седмици да внушите за връзки на БСП чрез мен – председателя, за скрити и тайни срещи с бизнесмени, разговор на премиер и за гръб на бизнесмени зад БСП – неуспешно. Видя се, че това е лъжа. Вчера един бивш министър от правителството на Борисов, тоест участник в този модел на управление в последните години задава въпроси за тайни договорки между БСП и ДПС за управление на страната. Уважаеми скрити в сенките персони, и в това няма да успеете – най-малкото, защото не е вярно, но най-вече, защото хората помнят. Ние отдавна сме казали истината за управлението днес и тя е, цитат: „14 март 2019

пред ръководството на БСП преди четири години имаше избор – или сяда на трапезата на този модел на управление и получава порция от властта с грижа за себе си, или се опълчва на този модел на управление и се опитва да го промени с грижа за хората. Ние избрахме второто. Не е никак лесно. Понесохме много удари за четири години, но веднъж избрали този път на развитие на България, го продължаваме не просто на думи и с декларации, а с конкретни действия. Днес внасяме предложението за Анкетна комисия, която да установи фактите за закупуването на акции в ПИБ от Държавната банка за развитие на занижени цени. Защо, кога, кой и как реши това и какви ще са последиците от него? До дни внасяме предложението за парламентарна комисия за липсващите 700 млн. лв. от хазната, вследствие на лобизъм, задкулисие и скрити договорки в хазарта. И най-важното, България ще започне да се възстановява и Вие, уважаеми българи, и всички ние да живеем по-добре, когато моделът на превзетата олигархично паралелна държава, олицетворявана от Бойко Борисов, си отиде. Внасяме другата седмица вот на недоверие за корупция. Оставката и падането на този кабинет е гаранция за просперитет на България и перспектива пред българския народ.

Забраняват се въвеждането и движението на регулирани некарантинни вредители съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му. му. (3) Забранява се въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави съгласно чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/2031 му. (4) Ограничава се въвеждането на високорискови растения, растителни продукти и други обекти, определени като такива след предварителна оценка оценка на риска, които пораждат риск от вредители на неприемливо ниво, съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му. Специалните и еквивалентни изисквания при въвеждане и движение на определени растения, растителни продукти и други обекти се определят при условията и по реда на чл. 41 и 44 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му. (6)

Общите изисквания по отношение на транспортните средства, техниката и опаковъчния материал са посочените в чл. 59 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му. (8) За пощенски и куриерски пратки,

Има ли изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване текста на § 6, който става § 7, с редакцията по Доклада на Комисията. Гласували

научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция след издаване на временно разрешение от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице при условия и по ред, определени в чл. 8 и 48 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му; му; 2. при транзитно преминаване или претоварване – при условията на чл. 47 от Регламент (ЕС) 2016/2031; 3. при въвеждане в погранични зони на трети държави и държави членки – при условията на чл. 46 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“ Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване

Движението на растения и растителни продукти, за които се изисква растителен паспорт, се извършва само при наличие на такъв. (2) Растителният паспорт е официален етикет по смисъла на чл.

параграф 5, чл. 80, параграф 5 и при условията на чл. 81 и 82 от Регламент (ЕС) 2016/2031. (4) Компетентният орган дава на професионалните оператори разрешение да издават растителни паспорти, когато: когато: 1. са вписани в Официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/2031; 2. отговарят на условията на чл. 89 от Регламент 2016/2031; 3. изпълняват задълженията си по чл. 69 и 90 от Регламент 2016/2031 относно проследимостта; 4. разполагат с разработени и прилагат планове за управление на риска от вредители съгласно чл. 91 от Регламент 2016/2031. (5) Растителните паспорти се издават, заменят и обезсилват от професионалните оператори, получили разрешение по ал. 4, под надзора на БАБХ, както и от официалните фитосанитарни инспектори, при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625. (6) Поставянето на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, поправка на дървен опаковъчен материал, на който е поставена маркировка, се извършва от получили разрешение професионални оператори, при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625 и под надзора на БАБХ. (7) За получаване на разрешение за издаване на растителни паспорти или за поставяне на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, професионалните

При опасност от новоустановени рискове от вредители или други фитосанитарни рискове за растенията, растителните продукти и другите обекти Европейската комисия чрез актове за изпълнение приема временни мерки по отношение на въвеждането и движението в рамките на територията на Европейския съюз на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави при условията на чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/2031. (2) Българската агенция по безопасност на храните своевременно уведомява Европейската комисия, компетентните органи на другите държави членки и всички заинтересовани страни за съществуващата опасност и за прилагането на мерките по ал. 1. ал. 1. (3) Мерките по ал. 1 се прилагат до определяне характеристиките на вредителите и изготвяне на пълна оценка на риска за съответните растения, растителни продукти и други обекти.

(5) Изискванията и условията за определяне и работа на карантинните пунктове и съоръженията за задържане по ал. 4, надзора и освобождаването на растения, растителни продукти и други обекти от тях се извършва при условията и по реда на чл. 60 – 64 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му. (6) Средствата за покриване на разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 се осигуряват от

БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11: „§ 11. В чл. 21 накрая се добавя „както и от прилагането на други фитосанитарни мерки“.

„Чл. 22. (1) Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 11 и 12, включително лицата, които внасят, произвеждат, преработват и/или отглеждат растения и растителни продукти, както и събирателните и разпределителните центрове, стоковите тържища и пазарите на производители на такива растения и растителни продукти, се регистрират в областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия ще осъществяват дейността си. си. (2) Лицата, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, се регистрират в срок до 30 април на годината на започване на дейността. (3) За регистрация по ал. 1 лицата подават в ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността си, заявление по образец при условия и по ред съгласно чл. 66 от Регламент (ЕС) 2016/2031. Когато дейността ще се осъществява на територията на повече от една ОДБХ, подаденото в една от дирекциите заявление се изпраща служебно в останалите. (4) Заявлението по ал. 3 и приложените към него документи се проверяват от официален фитосанитарен инспектор, определен със заповед на директора на ОДБХ. При установяване на непълноти и/или несъответствия директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от три работни дни и по-дълъг от 10 работни дни. (5) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 4 процедурата се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (6) В тридневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите и/или несъответствията по ал. 4 официалният фитосанитарен инспектор извършва проверка на документите за съответствие с изискванията по ал. 3, а при необходимост и проверка на място. При установяване на несъответствия с изискванията по ал. 3 директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок 5 работни дни за отстраняването им. (7) Когато при проверките по ал. 4 и 6 се установи, че не съществува опасност от разпространение разпространение на карантинни вредители и е налице един или повече от критериите по чл. 65, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031, процедурата по регистрация се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ. (8) В тридневен срок от извършването на проверката за съответствие с изискванията по ал. 3 или от отстраняване на несъответствията по ал. 6, официалният фитосанитарен инспектор изготвя писмено становище до директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ.“

„(1) В тридневен срок от получаването на становището по чл. 22, ал. 8 директорът на ОДБХ издава заповед и удостоверение за регистрация или заповед за отказ,

Няма желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване редакцията на параграфи 10, 11, 12, които стават параграфи 11, 12 и 13 съгласно Доклада на Комисията. Гласували

срок до 30 април регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната ОДБХ: 1. декларация за липса на промяна във вписаните в регистъра обстоятелства или 2. заявление и документи, удостоверяващи актуализацията на данните от предходната година

ал. 2: „(2) При промяна в обстоятелствата по чл. 66, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/2031 регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната ОДБХ заявление и прилагат документи, удостоверяващи промяната, в срок не по-късно от 30 дни от датата на настъпването ѝ.“ 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречение първо се изменя така: „В случаите на ал. 1, ал. 2 удостоверението за регистрация се преиздава при условията и по реда на чл. 22, ал. 4 – 8 и чл. 23“.“

допълнения: 1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4: „3. при неподаване на декларация и/или на заявление по чл. 24 в продължение на две или повече последователни години; 4. при заличаване на юридическото лице в търговския регистър или при смърт на физическото лице.“

§ 16: „§ 16. Член 26 се изменя така: „Чл. 26. (1) Контрол за съответствие с правилата и мерките съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 относно растенията, растителните продукти и другите обекти се извършва от официалните фитосанитарни инспектори по реда на дял II, глава II, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625 включително чрез проверки на документи, проверки за идентичност и физически проверки, извършвани с подходяща честота в зависимост от риска. риска. (2) Проверките по ал. 1 обхващат: 1. растенията, растителните продукти и другите обекти на всички етапи на производство, преработка, разпространение и използване; 2. професионалните оператори и дейностите, които се намират под техен контрол, включително всички съоръжения, оборудване, помещения, транспортни средства, работна техника и инструменти, заобикалящата ги среда и свързаната с дейностите документация. (3) Официалният контрол се извършва без предварително уведомяване, освен когато предварителното уведомяване е необходимо за неговото извършване. (4) Резултатите от официалния контрол се предоставят на професионалните оператори в писмен вид от официалните

„§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 1 – 3 се изменят така: „(1) Когато при извършване на наблюденията по чл. 26а, ал. 3 има съмнение или се установи зараза от карантинен вредител, официалните фитосанитарни инспектори: 1. поставят под карантина растенията, растителните продукти и другите обекти, свързани с наблюденията; 2. издават писмени предписания за мерките и ограниченията, които операторите следва да спазват; 3. вземат контролни проби за лабораторно изпитване. (2) Когато при лабораторните изпитвания се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, се прилагат една или повече от мерките по чл. 30, ал. 1. ал. 1. (3) Когато при лабораторните изпитвания не се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, карантината по ал. 1, т. 1 се отменя.“ 2. Създава се ал. 7: Вземането на проби, извършването на анализи и изпитвания и определянето на лаборатории за целите на официалния контрол и на национални референтни лаборатории се извършват при условията и по реда на Закона за управление на агрохранителната верига, включително и за обекти, които не са елементи на агрохранителната верига.“

в) създава се т. 5: „5. определяне на демаркационни области и наблюдения в демаркационните области.“ 2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Унищожаване на растения, растителни продукти и други обекти се извършва от засегнатите от мерките лица

както и при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Унищожаването се извършва в присъствието на официален фитосанитарен инспектор и на кмета на населеното място или на оправомощено от него длъжностно лице.“

Алинея 1 се изменя така: „(1) При недостиг на средства по чл. 20, ал. 6 и чл. 30, ал. 8, включително за обезщетяване на собственици на унищожени растения, растителни продукти и други обекти, предвидени в бюджета на БАБХ, необходимите средства за прилагане на мерките по чл. 20, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 се осигуряват допълнително от държавния бюджет. Средствата се осигуряват и предоставят при спазване на: 1. разпоредбите на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи; 2. правилата за финансиране на допустимите мерки при условията и по реда на чл. 16 – 24 от Регламент (ЕС) 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО,

§ 22: „§ 22. Член 32 се изменя така: „Чл. 32. (1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове и на контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, се извършва при условията и по реда на глава V, раздел II от Регламент (ЕС) 2017/625. (2) На официален фитосанитарен контрол при внос подлежат растения, растителни продукти и други обекти по чл. 72 – 74 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му и чл. 47, параграф 1, букви

(4) При внос на растения, растителни продукти и други обекти те следва да са придружавани от оригинални официални фитосанитарни сертификати за въвеждане на територията на Република България и Европейския съюз или в защитени зони или от документи или електронните им еквиваленти съгласно глава

(6) Официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, различни от тези по ал. 2, се извършва при условия и по ред, определени в глава V, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625. (7) Официален контрол при фитосанитарен транзит или претоварване на растения, растителни продукти и други обекти по смисъла на чл. 3, параграф 44, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) 2017/625 се извършва при условията на чл. 47 и 57 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му. му. (8) Граничните контролни пунктове се определят или оттеглят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и се съобщават на Европейската комисия при условията и по реда на чл. от Регламент (ЕС) 2017/625 и чл. 33 от Закона за управление на агрохранителната верига. верига. (9) Официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти може да бъде извършван и на контролни пунктове, различни от граничните контролни пунктове, по реда на чл. 53 от Регламент (ЕС) 2017/625. (10) Граничните контролни пунктове и другите контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, трябва да отговарят на изискванията по чл. 64 от Регламент (ЕС) 2017/625 и актовете по прилагането му. (11) За извършване на проверки при внос и фитосанитарен транзит се заплащат такси съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“ Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на параграфи 19, 22 и 21, които стават съответно параграфи 20, 21 и 22. Гласували

§ 23: „§ 23. В чл. 33 ал. 1 и 2 се изменят така: „(1) Когато при извършване на фитосанитарен контрол при внос се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, фитосанитарен инспектор ги допуска за свободно движение в Европейския съюз и издава растителен паспорт за движение в рамките на територията на Република България и Европейския съюз, както и за въвеждане и движение в защитени защитени зони при условията и по реда на глава VI, раздел 2 от Регламент 2016/2031. (2) Когато при извършване на проверка при внос се появи съмнение и/или се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти не отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор незабавно прилага една или повече от мерките по глава V, раздел III от Регламент

от която се изнасят растенията, растителните продукти и другите обекти, а в случаите на реекспорт – и фитосанитарен сертификат за реекспорт.“ 2. Създава се ал. 2: „(2) Фитосанитарните сертификати за въвеждане на територията на Европейския съюз, тяхното съдържание и условията, на които отговарят, са

се издават и подписват само от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и глава VII от Регламент (ЕС) 2017/625. (5) Образците и съдържанието на фитосанитарните сертификати за износ и за реекспорт са съгласно образците по Приложение VIII, част А и Б към чл. 100, параграф 3 и чл. 101, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031. (6) Образецът и съдържанието на предекспортния сертификат е съгласно образеца в Приложение VIII, част В към чл. 102, параграф 6 6 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“ 3. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така: „(7) За извършване на проверка и издаване на фитосанитарен сертификат за износ или за реекспорт и за издаване на предекспортен сертификат сертификат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“ 4. Създават се ал. 8 и 9: „(8) Когато официален фитосанитарен инспектор или друго оправомощено длъжностно лице, издаде неверни или подвеждащи официални сертификати или удостоверения, или злоупотреби с такива, се прилагат една или повече от мерките по чл. 138, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/625. (9) Когато лице, на което са делегирани задачи по реда на чл. 31 от Регламент (ЕС) 2017/625, издаде неверни или подвеждащи официални документи или злоупотреби с такива, се прилагат една или повече от мерките по чл. 33 от същия регламент.“

Не виждам. Подлагам на гласуване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

За краткия си гастрол в днешното пленарно заседание – така, както в много други (ръкопляскания от ГЕРБ), тя направи опит тази трибуна да реши вътрешнопартийните ѝ проблеми, проблемите с лидерството и веднага след това отиде да потушава партийни битки. От парламентарната група на ГЕРБ отказваме да приемем превръщането на вътрешнопартийните проблеми на БСП в общонационални.

ДДС за заведенията за хранене, книгите и бебешките храни беше намален на 9%. Мярката 60/40 позволи запазването на над 200 хиляди работни места. Държавата предоставя допълнително 290 лв. за запазване на работно място в секторите „Транспорт“ и „Туризъм“. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) От днес учителските заплати, за които госпожа Нинова услужливо мълчи, вече са близо 1500 лв., а в началото на мандата бяха 600 – 700. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Новите работни места в условията на криза продължават да се увеличават – откриват се нови икономически субекти, и се правят инвестиции. Това, което се случва, е в изпълнение на общата ни програма с „Обединени патриоти“. Ние я реализираме последователно и в рамките на мандата смятаме, че ще постигнем целите, които сме си поставили с това управление, защото те не са цели, свързани с поредните избори и с желанието ни на всяка цена да задържим властта, а са усилия, за да подобрим живота на българските граждани и особено в настоящия кризисен момент да ги изведем от здравната и икономическата криза. Улисани във вътрешнопартийните си войни, БСП явно пропускат какви резултати дават социолозите точно в момента – водим Ви с 15 – 20%. Наистина ли искате сега да правите избори?! Предсрочните избори изобщо не са във Ваша полза. Управляващото мнозинство е стабилно. Ние имаме своя програма, следваме я и смятаме, че отговорното политическо поведение от всички сили в парламента дори от тези, които са се обявили като опозиция, изисква в момент на криза да бъдем обединени в ключовите приоритети, за да можем наистина да решаваме проблемите на българските граждани, а не проблемите на своите партийни централи. Дневният ред на обществото е друг. Не се опитвайте да го измествате с компромати и в партньорство с хора, с повдигнати обвинения. Ясно е, че светът се намира в криза и България е в същата ситуация, но това трябва да мобилизира усилията на всички отговорни политици. Поведението на госпожа Нинова е изключително деструктивно. Аз виждам, че тя дори не може да накара своята парламентарна група да спазва противоепидемичните мерки в залата, и това на фона на усилията на българските медици в момента – срещу които тя системно се изказва и обвинява системата на здравеопазване да се справят с нарастващия процент пациенти. Смятам, че наистина е безотговорно, защото ние трябва да сме пример за спазване на правилата и закона и в условията на медицинска криза. Сигналите, които се дават от парламентарната група на БСП, по никакъв начин не са полезни за обществото и за хората, които също трябва да спазват тези правила. Ние трябва наистина да се отнасяме с респект и уважение към всички български лекари, които в момента работят в изключително тежка ситуация. Представяте ли си, че на тях им се налага цял ден в специални костюми да се справят с пациентите, за да предпазят себе си, а Ваши колеги тук демонстративно отказват да носят маски с някакви нелепи обяснения, при условие че законите са за всички?! Искам да кажа в заключение, че ние нямаме никакви опасения нито от поредното вето на Вашия президент, нито от поредния вот на недоверие – преодоляхме вече четири такива. Обединените Ви усилия са безплодни. Правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ ще довърши своя мандат с реализация на заложените цели в интерес на българските граждани.

Можем да продължим,

на които са предоставили правото да дистрибутират разрешените продукти за растителна защита. Информацията се предоставя в срок до три месеца от издаване на разрешението или при всяка настъпила промяна.“

се отменя. 2. В т. 4 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него, или“ се заменят с „или за“. за“. 3. В т. 5 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него“ се заличават.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 32: „§ 32.

Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за параграфи 28, 29 и 30, които стават съответно параграфи 30, 31 и 32,

професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 35: „§ 35. § 35: „§ 35. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“. лице“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Заповедта за прекратяване или за отказ по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“ 3. В ал. 5 думите „14-дневен срок“ се заменят със „срок до 30 работни

сертификат е издаден на основание чл. 87, ал. 2, т. 2, новият сертификат се издава за остатъка от срока на валидност на обезсиления. (5) За издаване на нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 лицата по чл. 84, ал. 1 са длъжни да преминат обучение и да представят

за растителна защита, които ще се преопаковат, материала и вместимостта на опаковката, включително на изходната опаковка, от която ще се преопаковат;“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 39.

„Чл. 115а. Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти, и професионалните потребители на продукти за растителна защита са длъжни да водят записи по чл. 67, параграф 1, изречение второ от Регламент (ЕО)

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 42: „§ 42.

ал. 4: „(4) Иззетите по ал. 1, т. 2 продукти за растителна защита се транспортират и съхраняват за сметка на нарушителя и се унищожават при условията и по реда на чл. 174.“

установява хармонизирани показатели на риска в съответствие с Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 г. за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по

б) създава се т. 5: „5. насърчаване на употребата на продукти за растителна защита във възможно най-ниската разрешена доза.“

„в което посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или идентификационния номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.“

замени или обезсили растителен паспорт, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. (2) Който в нарушение на чл. 19, ал. 6 и глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 постави маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. (3) Официален фитосанитарен инспектор, който в нарушение на чл. 36, ал. 4, 5, 6 или 8 и глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 издаде и/или подпише фитосанитарен сертификат или предекспортен сертификат се наказва с глоба от 200 до 500 лв. лв. (4) Когато нарушението по ал. 1 и/или 2 и/или чл. 36, ал. 9 е извършено от лице, на което са делегирани задачи, се наказва

Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 43, който става § 46; текста на вносителя за § 44, който става § 47, и редакциите, предложени

глоба от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 2000 до 3000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до

Който използва карантинни и регулирани некарантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция без разрешение по чл. 18, т. 1, се наказва се с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.“

по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“

По § 33 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

§ 56: „§ 56. Член 170 се изменя така: „Чл. 170. Длъжностно лице, което виновно не изпълни задължение по чл. 34 и чл. 121, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да поставя един принципен въпрос, свързан със санкции, които се налагат на длъжностни лица. В текста се предлага длъжностни лица, които не изпълняват своите задължения по Закона, да бъдат наказвани с парични санкции: при първо нарушение – от 200 до 500 лв., а при второ – от 500 до 1000 лв. Нарушенията са следните: първо, длъжностни лица митничари, ако не уведомят инспекторите по растителна защита, че се внасят продукти, които не са регламентирани или които не са проверени санкция „глоба“; второ, ако при търговията с препарати за растителна защита съответният инспектор не забрани обектът да бъде затворен – пак „глоба“. Принципната ни постановка и позиция е, че служителите, длъжностните лица и инспекторите имат достатъчно много основания да бъдат наказвани по: Кодекса на труда, ако са назначени по трудови правоотношения, Закона за държавния служител имат санкции и възможности те да бъдат отстранени от работа и да бъдат глобявани. Защо трябва допълнително в Закона длъжностните лица да санкционираме с парична глоба? Искам да задам и хипотетичния въпрос: кой ще направи тази санкция, кой ще установи тази санкция? Ако я установи при първо нарушение, глобяваме го с 500 лв., продължава да работи същият инспектор, не изпълнява задължението на Закона и го възнаграждаваме с 1000 лв. допълнителна санкция. Молбата ми е във всички законопроекти, а това се оказа, че за 2020 г. е третият законопроект, който върви със санкции на длъжностните лица, да не си позволяваме да изместваме или да създаваме предпоставки във водещите закони, които регламентират кой какво трябва да изпълнява, в длъжностните характеристики, разписани точно и пунктуално кой какви задължения има, да не бъдат измествани от глоби, които няма да доведат до подобряване на работата, а ми се струва, че ще е точно обратното, защото тази санкция може да има точно обратния ефект за коректно изпълнение

Не виждам. Други изказвания? Господин Митев, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, няма как да се съглася с тази теза. Не мислех да се изказвам по този законопроект, но доколкото все пак се засягат административнонаказателни разпоредби, става въпрос защо има такава отговорност на длъжностните лица и като алтернатива се представя едва ли не, че има и дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда. Дисциплинарната отговорност по Кодекса на труда не изключва отговорността на длъжностните лица, която те имат при нарушаване разпоредбите на Закона. Освен това нека не забравяме, че тук става въпрос и за виновно неизпълнение, не става въпрос изобщо за целия закон. Това са задължения, доколкото виждам тук, по две разпоредби от този закон. Никой не казва, че ще бъдат налагани задължително максималните размери, сложени са относително определени санкции. Тоест въведени са абсолютно всички гаранции, така че ако едно длъжностно лице, което не е по-различно от всеки един гражданин на държавата, не изпълни съответните задължения, още повече задължения, свързани с осъществявания от него контрол, то да понесе съответната административнонаказателна отговорност, която, пак казвам, не изключва дисциплинарната, както и дисциплинарната не изключва адманистративнонаказателната, както и наказателната. Различни видове са тези отговорности, въведени в нашето законодателство и в нашето право. Благодаря. (Единично

Подлагам на гласуване редакцията на § 54 по Доклада на Комисията и § 56 по вносител.

13а: „13а. „Движение на растения и растителни продукти и други обекти“ е всяко фактическо действие, свързано с преместването на растения, растителни продукти и други обекти от едно място на друго място, независимо с каква цел, включително производство, търговия, преработка, съхранение.“; точка 16 се изменя така: „16. „Дървен опаковъчен материал“ е дървесина или дървесни продукти, с изключение на хартиени продукти, използвани за поддържане, предпазване или пренасяне на стоки, включително дървен опаковъчен материал, използван за обезопасяване и поддържане на стока, който обаче не остава свързан със стоката (дънедж).“; е) създава се т. 19а: „19а. „Залавяне“ е всяко действие, което е предприето или трябва да се предприеме от държава членка по отношение на цялата или на част от пратка от трета държава, съдържаща растения, растителни продукти и други обекти, или по отношение на вредител по растения, растителни продукти и други обекти, които не отговарят на изискванията по този закон.“; ж) точка 26 се изменя така: „26.

„50a. „Събирателни и разпределителни центрове“ са места, в които се събират, съхраняват и разпределят растения и растителни продукти, произхождащи от различни места на производство, с цел образуване на партида/и,

Предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители: „В Заключителните разпоредби да се създаде нов параграф относно Закона за пчеларството.“

в чл. 24 думите „с изключение на пчелините, регистрирани по чл. 19, ал. 7“ се заличават.“ Предложение от народния представител Георги Станков и група народни представители: „В Заключителните

Имате думата за изказване по новопредложените параграфи и наименованието на раздела. Има ли изказвания? Няма. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на раздела, както и

Заключителните разпоредби да се създаде нов параграф относно Закона за фуражите.“ Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 62: „§ 62. В Закона за фуражите

предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители: „В Заключителните разпоредби да се създаде нов параграф относно Закона за фуражите.“ Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 62: „§ 62.

столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. (4) Министърът на земеделието, храните и горите с наредби определя специфичните изисквания към суровото мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти, както и към други храни от животински произход. (5) Министърът на земеделието, храните и горите и министърът на здравеопазването с наредба определят: определят: 1. хигиенните изисквания към бизнес операторите, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна, включително към бизнес операторите, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности; 2. хигиенните изисквания при първичното производство; 3. хигиенните изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни; 4. условията за производство, преработка и дистрибуция на храни.“ 2. В чл. 26 ал. 11 се изменя така: „(11) При констатиране на несъответствие с нормативните изисквания при проверката по ал. 9, в зависимост от тежестта на нарушенията: 1. комисията издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или 2. или 2. компетентният орган, въз основа на становище на комисията, издава заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората или животните.“

„(6) В 30-дневен срок от вписването по ал. 4, т. 2 комисия, определена от компетентния орган, извършва проверка на място за съответствието на обекта с нормативните изисквания. При констатиране на несъответствие, в зависимост от тежестта на нарушенията: 1. комисията издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или 2. или 2. компетентният орган, въз основа на становище на комисията, издава заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората.“ 5.

Предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители:

с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, по реда на Закона за храните, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на глава втора, раздел II от същия закон.“

с изключение на § 26 относно чл. 36, ал. 5, която влиза в сила от 1 януари 2021 г.“ Изказвания по предложените от народния представител Георги Станков параграфи 62, 63, 64, и по заключителния § 58, който става § 65? Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване

Поради видими признаци на умора и апатия прекъсвам заседанието за 30 минути.